Zahvaljujem, poštovana predsedavajuća.Ima li tu neko iz Vlade? Ako ima, pozdravljam.Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije,

za.Danas, kada govorimo o dokumentu koji ima karakter finansijskog plana države za jednu godinu i predstavlja prognozu prihoda i rashoda države za narednu godinu, budžet za 2022. godinu planiran je u skladu sa ekonomskom situacijom u zemlji i potrebama društva.Dobra strana ovog budžeta je što je realno planiran i što nije planiran veliki deficit.Takođe, dobra strana ovog budžeta je i to, kako je pri obrazloženju budžeta rečeno, da je s jedne strane budžet za 2022. godinu razvojni, kada se njime podstiče dalji razvoj privrede i označava nastavak razvoja, što u suštini znači nastavak realizacije novog investicionog plana „Srbija 2025“. S druge strane, Predlogom budžeta izdvojeno je više sredstava za plate i penzije, što znači podizanje standarda građana na jedan viši nivo.Na samom početku, već u prvom članu ovog zakona možemo videti da su planirani prihodi našeg budžeta sada dostigli iznos od preko 1,5 miliona dinara. Oni nikada do sada nisu bili na toliko visokom nivou, što je svakako znak da smo i pored teškoća izazvanih pandemijom, uspeli da zadržimo jednu visoku stopu vitalnosti našeg finansijskog sistema u širem smislu reči. To je pogotovu važno ako se ima u vidu činjenica da smo pre dve godine, dakle pre izbijanja kovida pandemije, kada smo prvo u ovom parlamentu usvajali budžet za 2020. godinu bili predvideli da će se na prihodnoj strani ostvariti oko 1,3 miliona dinara. Ako bi se sagledala i planirana struktura ostvarivanje tih prihoda za narednu godini, mi možemo uvideti da je dobro što se pristupilo jednom opreznom planiranju i ostvarivanja, pa se tako planira da vanredni i neporeski prihodi, kao što su dobiti agencija i javnih preduzeća, budu za nekih 18 milijardi dinara niži u odnosu na drugi ovogodišnji rebalans, a isto važi i za prihod od dobiti pravnih lica koja su planirana u iznosu niži za 11 milijardi.S druge strane, povećanja su predviđena kod poreza na dodatu vrednost, poreza na dohodak građana i akcize i tu se nadamo se da će planirane projekcije rasta privrede i domaćeg proizvoda u narednoj godini i ostvariti se, te da će ovaj porez zaista biti realno ostvariv.Kada govorimo o rashodovnoj strani, naravno da se mora prihvatiti činjenica da se planira sniženje ukupnih rashoda za skoro 76 milijardi dinara, iako je on i dalje, u odnosu na prihode, dosta visok za preko 1,7 miliona.Ako se sagleda da je rebalansom bilo planiran deficit od preko 300 300 milijardi i koji se sada smanjuje na 200 milijardi, vidimo da su i ovde učinjeni napori da se smanje troškovi i da se na taj način što je više moguće unapredi finansijska stabilnost zemlje.Iako će u novom budžetu biti potrebno odvojiti dodatna ne tako mala sredstva za povećanje zarada zaposlenima, raduje podatak da su se predviđeni izdaci za subvencije i ostale tekuće rashode sada uspevaju smanjiti u zbiru od gotovo 120 milijardi dinara.U suštini, nama je porast deficita usled pandemije u protekle dve godine najvećim svojim delom i nastao zato što se usled mera zatvaranja obarala privredna aktivnost, što je posledično rezultiralo nižom naplatom poreza i ostalih vidova prihoda, dok smo, s druge strane, bili prinuđeni da izdvajamo znatno više sredstava zarad davanja najrazličitijih vidova subvencija, pomoći, iznenadnih uvećanja troškova za razne vidove javnih nabavki.Ovim budžetom se te rashodne stavke planiraju postepeno vratiti u one okvire u kojima smo bili pre 2020. godine. Iako se ti iznosi, nažalost, za sada još uvek ne mogu vratiti u one okvire pre dve godine, pozitivno je što se budžetom ide na njihovo smanjivanje.Kada se radi o pojedinačnim ministarstvima, korisnicima budžeta, ja ću se, naravno, zadržati na Ministarstvu za brigu o selu na čijem se čelu nalazi predsednik PUPS-a Milan Krkobabić.Po visini dodeljenih sredstava, to je jedno od ministarstava koje najmanje troši, ali dozvoliću sebi da kažem da u odnosu na uložena sredstva najviše i daje.Revitalizacijom zadruga, projektima kupovine seoskih kuća i okućnica za mlade bračne parove, otpočet je jedan veliki posao, posao obnove i oživljavanja našeg sela o kome se retko kada vodilo računa u našoj je na godišnjoj konferenciji za novinare pohvalila rad ministarstva i ministra Milana Krkobabića, naročito programe dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom mladima i radno sposobnom stanovništvu koje želi da nastavi život u seoskoj sredini.Program dodele bezpovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom je prevazišlo sva očekivanja sa oko hiljadu prijavljenih građana. Zbog takvog interesovanja Vlada Republike Srbije rebalansom budžeta odobrila je dodatna sredstva kako bi se sve porodice koje ispunjavaju uslove konkursa u ovoj godini realizovali kupovinu kuća. Ovim je obuhvaćeno oko 3.000 ljudi sa preko 300 dece. Važno je naglasiti da je prosečna starost korisnika ovih sredstava ispod 30 godina starosti.Ovi podaci potvrđuju da je ovim programom Vlade Srbije i Ministarstva brige o selu zaista otpočela revitalizacija našeg sela i to mladim ljudima koji žele da rade i žive na selu.

Posebno raduje činjenica da su pomognute i dve zadruge sa Kosova i Metohije koje su ispunjavale uslove konkursa i dobili sredstva za nabavku mehanizacije u ratarstvu. Konkursom su podržane 18 starih zadruga i 39 novih zadruga, tako će svoje poslovanje unaprediti 15 ratarskih, 21 voćarska, šest stočarskih, četiri povrtarske, četiri vinogradarske, četiri pčelarske i jedna zadruga koja se bavi proizvodnjom lekovitog bilja.Kroz program podrške jedinicama lokalne samouprave za kupovinu minibusa za prevoz seoskog stanovništva gde nema organizovanog prevoza, očekuje se da dvadesetak opština razreši ovaj svoj veliki problem.Programom „Miholjski susreti sela“ obuhvaćeno je 961 selo u 68 lokalnih samouprava. Programi ovih manifestacija bili su jednodnevni i višednevni. U njima su uključeni su uključeni preko 100 hiljada učesnika i posetilaca.Ministar Krkobabić i ministarstvo na čijem je čelu nastavlja u narednoj 2022. godini sa realizacijom ovih i dva nova programa koji se odnose na obnovu seoskih domova u multifunkcionalne objekte i podrška rešavanju egzistencijalnih pitanja, odnosno pokretanja poslovnih aktivnosti mladog i radno sposobnog stanovništva koje živi u selima Srbije.Sve programe koje Ministarstvo za brigu o selu sprovodi su u interesu seoskog stanovništva i svih u cilju poboljšanja uslova života i rada u selima. Ako znamo za podatak da 41,5% stanovništva Srbije živi u seoskom području, onda nam ovo govori koliko je ova činjenica bitna.Dobro je što su ove potrebe prepoznate kao prioritetne i dalje, pa je ovo Ministarstvo dobilo i određeno povećanje svog budžeta za 2020. godinu u iznosu od 8,5%, kao i to da će najveći deo svih ovih sredstava, uz planirano povećanje za oko dodatnih 100 miliona dinara, u odnosu na ovogodišnji rebalans, biti utrošen na raznovrsne projekte poboljšanja privređivanja kvaliteta života i infrastrukture u seoskim sredinama.Ono što treba posebno pohvaliti je da su u ovom budžetu sada posebno izdvojeni iznosi davanja za pojedine programe, pa će tako 502 miliona biti izdvojeno za podršku razvoju zadrugarstva, 501 milion za kupovinu kuća sa okućnicom, 154 miliona za adaptaciju i sređivanje raznih građevinskih objekata po selima, odnosno nekadašnjih zadružnih seoskih domova koji su najčešće izloženi propadanju, 120 miliona za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza stanovnika sela do njihovih opštinskih sedišta, 120 miliona za podršku rešavanja egzistencijalnih pitanja stanovništva u seoskim sredinama, te još 44 miliona za podršku organizovanja kulturnih manifestacija po selima i međusobnim susretima sela u Srbiji.Svedoci Srbiji.Svedoci smo da doslovce svaki dan mediji izveštavaju o održavanju kulturnih manifestacija širom zemlje kroz program „Miholjski susreti sela“. Cilj ovog programa je obogaćivanje društvenog i sportskog života stanovništva u selima, negovanje tradicionalnog načina života i kulturno-istorijskog nasleđa.Imajući nasleđa.Imajući u vidu zalaganja za ovaj projekat, lično sam bio prisutan na dve manifestacije u selu Malošište u jednoj nedovoljno razvijenoj opštini blizu Niša, odnosno opštini Doljevac, i u selu Donje Žapsko u gradu Vranju. Utisci su impresivni. Veliki broj sela ovih opština je bilo uključeno u program, ali i dosta izvođača susednih opština.Ako se ovoj manifestaciji odazvao i naš poznati muzički stvaralac gospodin Dragoslav Mihajlović, poznat pod pod umetničkim imenom Kanarinac, onda nam to govori koliko je opravdan ovaj projekat „Susreti sela“. Verujem da će se i drugi naši poznati umetnici u raznim oblastima odazvati ovim manifestacijama. Publika je bila od beba u rukama mladih majki do baka i deka u pozamašnim smo da su ovi iznosi u odnosu na potrebe skromni, štaviše da su potrebe, usudio bih se reći, i desetostruko veće, ponavljam, desetostruko veće. Ali, mora se priznati da je jedan sistem uspostavljen i u narednim godinama moramo raditi na tome da se ova sredstva značajno uvećaju, jer to u krajnjoj liniji neće biti gubici, već najočigledniji dobici ako se naša sela očuvaju i učine samoodrživim životnim prostorima

Ono na čemu stalno insistiramo, to je da se ovaj fond mora vratiti u stanje samoodrživosti i ovim predloženim finansijskim planom se nastoji ispunjavanje ovog cilja.Iako je planirano povećanje sredstava koje će se dobiti putem dotacija od strane države, usled planiranog daljeg povećanja obima prihoda, njima će se dalje postići pokrivenost rashoda u visini od preko 82% planiranog budžeta fonda, što je slično odnosu koji smo imali i za ovogodišnji rebalans. To je značajan rezultat ako se ima u vidu činjenica da su do pre desetak godina u jednom momentu dotacije države iznosile preko 50% 50% prihoda fonda, a da je taj procenat pre samo pet godina bio skoro 37, dakle, duplo veći nego što je danas.Sa ovim se ne može biti potpuno zadovoljan, ali se možemo nadati da ako se nastavi ovim putem, da se kroz nekoliko godina ove dotacije spuste na jednocifreni procenat učešća u ukupnim prihodima fonda i time će se dragocena i značajna sredstva republičkog budžeta moći preusmeriti u druge svrhe.Poštovani narodni poslanici, budžetski zakon predstavlja možda i najvažniji akt koji se u redovnim prilikama svake godine usvaja u parlamentu. Samo dela podataka koje sam ovde naveo, a koje su naveli i ostali poslanici i ministri u svom uvodnom izlaganju i predsednica Vlade, vidi se da je ovaj budžet realno zasnovan, da su u njemu na jedan odmeren način dati odgovori na krizu koja nas je pogodila, kako bi se onda prebrodila sa što je moguće manje negativnih posledica.Zato će poslanička grupa PUPS – „Tri P“ dati svoju podršku za usvajanje, a na svima nama će biti zadatak da u okviru naših mogućnosti pomognemo njegovo ostvarivanje u praksi tokom naredne otežavajuća okolnost kod planiranja budžeta za 2022. godinu, kao i za tekuću godinu, je i situacija izazvana pandemijom koronavirusa i nemogućnost sagledavanja posledica ove pandemije, za šta je potrebno planirati određena sredstva.Ja

penzionera, starijih osoba i socijalno ugroženog dela stanovništva, kao i radnika i proletera i poljoprivrednika proizvođača, iskoristiću priliku da u tom kontekstu govorim o potrebama da budžet ima socijalnu komponentu koja će koja će zadovoljiti potrebe velikog dela stanovništva.Vlada u celini i ministarstva pojedinačno treba da daleko veću pažnju posvete našim najstarijim sugrađanima kroz konkretne pozicije finansijskih sredstava kojima će se obezbediti sagledavanje problema i potreba starijih osoba.Imajući u vidu da je Srbija država sa izrazito starijom strukturom stanovništva i spadamo u sam vrh evropske nacije i države koje imaju stariju populaciju stanovništva i važe za starije nacije u Evrope, onda svakako moramo i budžet i ostala zakonska rešenja da prilagođavamo ovoj strukturi stanovništva.Srbija je potpisnik madridskog dokumenta pod nazivom Madridski međunarodni plan akcija o starenju, koji je usvojen još 2002. godine, koji označava prekretnicu u odnosima društva i države prema starijim osobama i predviđa izgradnju društva za sve uzraste.Ovaj dokument traži od vlada potpisnica da se pristupi novom odnosu pitanjima starosti i starenja u 21. veku, a nosioci tih aktivnosti je Vlada u celosti, a pre svega Ministarstvo rada, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo kulture, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, pokrajinski organi i organi jedinice lokalne samouprave, ustanove socijalne zaštite, zdravstvene ustanove, ustanove u oblasti obrazovanja i kulture u saradnji sa nevladinim i humanitarnim organizacijama i udruženjima građana.U skladu sa ovim dokumentom, Vlada Republike Srbije je još 2005. godine usvojila nacionalnu Strategiju o starenju sa ciljem stvaranja integralne i koordinirane politike, koje će društvo, privredu Republike Srbije, pre svega zdravstvenu socijalnu, tržište rada, obrazovanja, sport uskladiti sa demografskim kretanjima, odnosno promenama, kako bi se stvorilo društvo za sva životna doba koje posebno teži da zadovolji potrebe i oslobodi neiskorišćene potencijale starijih ljudi.Starije osobe imaju veliko znanje, nagomilano dugogodišnjim radom, veliko iskustvo ali i mudrost, što je karakteristika starijih osoba. Zbog toga je neophodno da se oni uključuju u sve segmente društvenog života jer i dalje mogu i hoće da pomognu društvenoj zajednici.U ime 1.700.000 penzionera i još 300.000 starih osoba koje nemaju nikakva primanja, jer nisu ostvarili pravo na penziju a ne mogu da ostvare vidove socijalne pomoći zbog posedovanja neke imovine na koju ne mogu da ostvaruju prihode prihode zbog raznoraznih razloga, što ukupno čini oko 2.000.000 stanovnika ove naše prelepe Srbije.Pokušaću da uverim nosioce pre svega izvršne vlasti da kod planiranja budžeta, ne samo Republike, već i pokrajine i lokalnih samouprava, da na adekvatan način sagledaju naše najstarije sugrađane.Kada govorimo o starijim osobama preko 65 godina, a njih ima blizu 300.000 nisu u statusu penzionera. Treba svi mi da se pitamo šta sa tim brojem naših roditelja, baka i deka kako bi im bar malo omogućili dostojanstveniji život.Mi iz PUPS-a smatramo da postoji mogućnost da se na tome dosta uradi.Inicijativa predsednika PUPS-a i ministra u Vladi Republike Srbije gospodina Milana Krkobabića da se iznađe mogućnost da se tim našim najstarijim sugrađanima obezbedi neki vid neki vid kroz socijalnu ili garantovanu penziju u iznosu od preko 100 evra i na taj način pokažemo našu humanost i brigu upravo o toj kategoriji stanovništva.Madridski međunarodni plan akcije o staranju na kome se zasniva Strategija o starenju Vlade Republike Srbije insistira da Vlada, ministarstva budu nosioci aktivnosti u saradnji sa nevladinim i humanitarnim organizacijama i udruženjima građana.Savez penzionera Srbije kao reprezentativni predstavnik penzionera Srbije sa preko 650.000 svojih članova, kao i pokret Trećeg doba Srbije koji je tako reprezentativni predstavnik svih ljudi trećeg doba su takođe nevladine i humanitarne organizacije i udruženja građana i kao takvi nosioci su svih aktivnosti starijih osoba u RS u delu socijalnih potreba, zdravstvenih potreba, kulturno-zabavnih, sportsko-rekreativnih, edukativnih i drugih aktivnosti.Zbog toga Vlada, državni organi i sve strukture vlasti na svim nivoima treba da Savez penzionera Srbije, pokret Trećeg doba Srbije doživljavaju kao

Zahvaljujem se predsedniku poslaničke grupe PUPS Tri P i izvinjavam. Zaista moramo da se pridržavamo Poslovnika.Čim još dvoje ovlašćenih predstavnika završi, prelazimo na listu. Vi ste uredno prijavljeni i kada stigne red na vas imaćete još dodatnih 10 minuta poslaničke grupe.Reč

ministre, poštovani predstavniče Ministarstva, mislio sam da će ministar odgovoriti na malopređašnje izlaganje pa sam zato zastao za trenutak, ali posle će. Moram najpre da pohvalim jedan, rekao bih, odgovoran i ozbiljan odnos Vlade Republike Srbije prema temi o kojoj danas govorimo, jer danas govorimo o najvažnijem zakonskom aktu, o budžetu Republike Srbije.Budžet Srbije.Budžet je život, iako imamo nerealan budžet, imamo i nerealan život. Zašto kažem odgovoran i ozbiljan odnos? Danas u najvećem delu sednice prisustvovao je veliki broj predstavnika Vlade Republike Srbije, što pokazuje jedan odgovoran i ozbiljan odnos prema parlamentu, a parlament je glas naroda. Dakle, odgovoran odnos prema građanima Srbije zbog kojih zapravo sve ovo danas činimo i radimo.Što se tiče budžeta za 2022. godinu, kolega Marković je govorio i ja se u potpunosti slažem sa njim, budžet je, SPS naravno u Danu za glasanje će podržati, to apsolutno nije sporno jer je ovo nastavak jedne ekonomsko-socijalno odgovorne politike, koja u središtu ima upravo čoveka, građanina Srbije.Sa druge strane, ovaj budžet jeste razvojni, ali jeste i socijalno odgovoran. Pored teške situacije zdravstvenih izazova sa kojima se ne samo Srbija, već i čitav svet suočava, Srbija je uspela da sačuva makro-ekonomsku stabilnost. Srbija je uspela da sačuva teško stečena fiskalna dostignuća do kojih se došlo zahvaljujući reformskom kursu Vlade Republike Srbije, koji je započet hrabrim, teškim, nepopularnim političkim merama 2014. godine.Danas godine.Danas možemo uprkos teškoj situaciji da se okrenemo onome što jesu suštinska pitanja i što jesu kako je i predsednica Vlade definisala, dva stuba kada govorimo o ovom budžetu, a to su rast i razvoj i životni standard građana Srbije.Ne možemo govoriti o budžetu za narednu godinu a ne spomenuti da je Vlada Republike Srbije, naravno uz podršku predsednika Republike Srbije, ali i svih nas ovde u parlamentu, pokazala da sistem može da funkcioniše onda kada je najteže. Ne samo da može da funkcioniše, već da može da ostvaruje jako dobre ekonomske pokazatelje i jako dobre ekonomske parametre.Neko je rekao, tačno je da kada opozicija izađe i kada pokuša da kritikuje budžet. Vi možete pokušati da iznosite netačne podatke, da ne kažem neki drugačiji izraz, da slažete, ali kada je reč o ekonomiji, to je praktično nemoguće jer sve ovo je potkrepljeno činjenicama.Zato govorim o prethodnom budžetu, najpre koji je omogućio

Šta je to što je učinjeno sa ovim sredstvima? Isplaćene su tri minimalne zarade za više od milion zaposlenih, odlaganje poreza i doprinosa na zarade za tri meseca, povoljniji krediti, isplata jednokratne pomoći od 100 evra za 6,1 milion građana i to je najbolji odgovor na kritike koje stalno pristižu od Fiskalnog saveta.Izdvojeno je 2,6 milijardi dinara za pomoć poljoprivrednicima, smanjena je referentna kamatna stopa, stavljen je moratorijum na otplatu kredita najpre za tri, a zatim za još dva meseca. U decembru pomoć ide ka ugostiteljstvu, hotelijerstvu, turističkim agencijama, rentakar agencijama, jednokratna pomoć penzionerima u iznosu od četiri hiljade dinara, potom pet hiljada. Povećane su plate medicinskim radnicima za 10%, svi zaposleni u zdravstvenim ustanovama dobili su jednokratnu pomoć od 10.000 dinara. Sa prva dva paketa, bukvalno, spašena je privreda i privreda je održana na stabilnim i sigurnim nogama.Drugi paket, zapravo treći paket ekonomske podrške i podrške privredi i građanima bio je vredan 257,1 milijarda dinara, odnosno 4,3% BDP i kada

teret krize u periodu pandemije prihvatila na sebe. Već sam rekao razloge zbog kojih je Srbija bila u mogućnosti i Vlada Republike Srbije da to učini.Ovaj budžet za 2022. godinu je budžet za bolji život, rekao bih, svih građana Srbije.Podsetiću još jednom, globalna kriza prouzrokovana korona virusom pogodila je ne samo našu privredu, već i svetsku ekonomiju. Brojne zemlje su se suočile sa najvećim ekonomskim problemima u poslednjih nekoliko decenija, a Srbija je odgovornom, mudrom, ozbiljnom politikom uspela da izađe kao pobednik, zahvaljujući upravo ekonomskim paketima o kojima sam malo čas govorio, očuvala makroekonomsku stabilnost, izbegla dramatičan pad BDP sa kojima su se suočile brojne svetske ekonomije. Tome je umnogome doprineo reformski kurs Vlade Republike Srbije, ponavljam, koji je započet 2014. godine.Sprovođenje strukturnih reformi dalo je rezultate. Srbija je, recimo, 2019. godinu završila sa rekordnim rastom privredne aktivnosti od 4,3%.

Zahvaljujući tome, stabilnoj fiskalnoj poziciji na kraju 2019. godine, Srbija je uspela da u 2020. godini, godini punoj izazova, godini punoj iskušenja, pravovremenom i odgovornom politikom ostvari i ekonomsku i finansijsku stabilnost.Statistički stabilnost.Statistički parametri potvrđuju da je pandemija ostavila manje ekonomske posledice po Srbiju u odnosu na druge evropske zemlje. Mi smo prošle godine imali jedan od najmanjih padova BDP u Evropi u Evropi i potpuno smo ubeđeni da će Srbija na kraju ove godine realizovati onu projektovanu stopu BDP od 7%, možda čak i preko 7%.Ovo su impresivni rezultati koji nam zaista daju mogućnost da u periodu koji je pred nama razmišljamo o daljem povećanju plata i penzija. I danas slobodno možemo da kažemo da Srbija jeste na stabilnim nogama, dva temelja budžeta 2020. godine, kao što sam rekao, životni standard građana, izdvajanja više sredstava za kapitalne investicije i on predstavlja finansijsku i razvojnu sliku Srbije danas.U budžetu za 2022. godinu planiran je rast od 4,5%, ukupni budžetski prihodi i primanja iznosiće 1.516,8 milijardi dinara, dok su ukupni rashodi i izdaci predviđeni u iznosu od 1.717 milijardi dinara. Javni dug na centralnom nivou vlasti će, kako je predviđeno, na kraju 2022. godine biti 55,5% BDP, što biti 55,5% BDP, što je niže od nivoa Mastrihta, što je takođe veliki uspeh.Ovim budžetom ova vladajuća koalicija, Vlada Republike Srbije, još jednom pokazuje da ne daje prazna obećanja. Dakle, ovaj budžet usmeren je ka rastu životnog standarda građana, ka rastu plata i penzija.Kao što je bilo reči u uvodnom izlaganju, zaposleni u zdravstvu, vojsci, socijalnoj zaštiti, imaće uvećane plate za 8%, dok će plate ostalih budžetskih korisnika biti povećane za 7%. Pored toga, minimalna cena rada za 2022. godinu iznosiće 35.012 dinara. To je povećanje od čak 9,4%.Penzije će biti povećane za 5,5%, u skladu sa švajcarskom formulom, a kao što je, između ostalog, više puta rečeno, penzioneri će u februaru mesecu dobiti i jednokratnu pomoć od 20 hiljada smo kod penzija, podvukao bih samo jedan podatak. Ukupno povećanje penzija u periodu od 2012. do 2021. godine je rekordnih 30,9%. Očekujemo da na kraju ove godine prosečna plata bude oko 620 evra. Dakle, Srbija polako ali sigurno ide ka cilju, a to je da 2025. to je da 2025. godine prosečna plata u državi bude 900 evra a prosečna penzija 430 evra.Ekonomsko jačanje Srbije i podizanje životnog standarda građana konkretno poboljšanje kvaliteta života je među glavnim prioritetima Vlade Republike Srbije i to pokazuje i potvrđuje i ovaj predlog o kojem danas govorimo.Budžet za 2022. godinu predstavlja kontinuitet u održavanju poboljšanja standarda građana. Država nastavlja sa ekonomsko-socijalnom politikom.Drugi stub razvoja srpske ekonomije jeste izdvajanje novca za kapitalne projekte, što mi u potpunosti podržavamo i pozdravljamo.

a ovim budžetom za 2022. godinu predviđena su sredstva u iznosu 486 milijardi dinara, što je 7,3% BDP.Samo neki od BDP.Samo neki od značajnih kapitalnih projekata, za čiju realizaciju su sredstva obezbeđena u budžetu jesu izgradnja Beogradskog metroa, izgradnja autoputa E 763, deonica Preljina-Požega, izgradnja autoputa E 761, deonica Pojate-Preljina, zatim autoputa E 761 Beograd-Sarajevo, izgradnja Fruškogorskog koridora, o kojem je bilo reči, projekat mađarsko-srpske železnice, rekonstrukcija i modernizacija železničke pruge Subotica-Segedin i mnogo toga još.Rekao bih da je jučerašnji dan bio istorijski za sve Beograđane, za sve građane Srbije jer nakon više decenija konačno se krenula sa izgradnjom metroa. Ideja izgradnje i razvoja metroa je stara punih 70 godina. U pitanju je jedan od najvećih razvojnih projekat u zemlji. Metro je svakako dugoročna investicija. To je projekat od ogromnog strateškog značaja, pored toga što će omogućiti kvalitetniji i brži

kilometar puteva, što lokalnih, regionalnih i državnih.Dakle, Srbija se gradi, grade se putevi, pruge, metroi. Putevi ne samo da spajaju ljude, već nas povezuju sa celim okruženjem. Važno je da se infrastrukturno razvijamo. Svako ulaganje u infrastrukturu podstiče rast ekonomije. Nema ekonomskog bez infrastrukturnog razvoja. To je svima jasno.Srbija jasno.Srbija je danas jaka i ekonomski stabilna i jedan je lidera u regionu kada je reč o privlačenju stranih direktnih investicija. U prošloj godini kada su sve ekonomije sveta bile pogođene korona krizom taj priliv je iznosio tri milijarde evra, a u prvih osam meseci stranih direktnih investicija priliv iznos 2,493 milijarde evra.Pre nekoliko dana, ne znam koliko tačno, ali pre nekoliko dana je otvorena jedna od najmodernijih, najsavremenijih fabrika, nemačka fabrika koja je najmodernija i najsavremenija sigurno ne samo u Srbiji, već i u okruženju, što je potvrda i pokazatelj pre svega vladavini prava, o kojoj je maločas bilo reči.Često nam spočitavaju da ne poštujemo vladavinu prava, da u Srbiji nema pravne sigurnosti. Znate, investitori kada dođu negde oni dođu ne da bi otišli odatle, već da bi ostali. O tome konkretno govori pokazatelj i činjenica da je, recimo, 2014. godine u nemačkim kompanijama u Srbiji radilo 17.000 građana Srbije, a da danas radi preko 70.000 građana Srbije i da će trgovinska razmena u ovoj godini sa nemačkom, recimo, konkretno, biti tri milijarde evra.Kompanija „Bas“ je otvorila fabriku u Subotici. Tačno je da je grad Subotica omogućio 10 hektara zemlje, da je infrastrukturno sredio, ali će biti uloženo 65 miliona i uz to zaposleno 550 radnika.Dakle, svakodnevni priliv novih stranih direktnih investicija i nije ni čudo što „Fajnešl tajms“ već nekoliko godina unazad Srbiju svrstava među prve kada je reč o privlačenju stranih direktnih investicija kao atraktivnu investicionu destinaciju, jer otprilike od kada gledamo zapadni Balkan čitav priliv stranih direktnih investicija od 100% nekih 60% do 70% dolazi upravo u Srbiju. Odatle i potvrda one konstatacije da postoji pravna sigurnost, jer da nema pravne sigurnosti strani investitori sigurno ne bi dolazili.Izgradnja infrastrukturnih projekata, dakle i strane direktne investicije imaju ogroman uticaj na rast ekonomije. Vlada Srbije je to prepoznala i u skladu sa tim projektovala budžet o kojem danas govorimo.Cilj fiskalne politike za 2022. godinu jeste da se pruži podrška kupovnoj moći stanovništva, odnosno da se poboljša materijalni položaj građana Srbije i cilj je nastavak kapitalnih ulaganja.Ovaj budžet je rezultat, dakle, jedne odgovorne ekonomske politike, predstavlja garant boljeg života građana, privrednog rasta, smanjenja nezaposlenosti, novih radnih mesta, daljeg povećanja investicionih aktivnosti i on je slika jednog velikog uspeha, slika naše ekonomske snage i ekonomske stabilnosti.Veoma je važno, tome je maločas kolega govorio, što su izdvojena daleko veća sredstva za poljoprivredu, jer ovaj period iza nas, period pandemije je pokazao da onda kada je najteže možete da se oslonite uvek samo na dva osnovna ili stabilna resursa, a to su sopstveni resursi, sopstvena hrana, proizvodnja i tradicionalno prijateljstvo, odnosno tradicionalno prijateljski odnosi sa tradicionalno prijateljski orijentisanim državama.Nismo državama.Nismo imali treću vrstu pomoći i treću vrstu podrške osim sami sebe i onoga što je učinila Vlada Republike jako je važno što je povećan iznos sredstava za poljoprivredu.Ako mi dozvolite vrlo kratko bih se osvrnuo na jedan projekat koji je bio predmet kritike Fiskalnog saveta, a to je izgradnja nacionalnog stadiona. Naime, osvrnuo bih se na tu vest.Fudbalska reprezentacija Srbije izborila je plasman na Svetsko prvenstvo. Malo je reći da nema građanina koga ova vest nije obradovala.

što bi, razume se, doprinelo i ekonomskom rastu naše zemlje. Tu pre svega mislim na podsticaj u turizmu i trgovini.Kada predstavnici Fiskalnog saveta postave pitanje – gde je tu ekonomska opravdanost? Evo, ekonomske opravdanosti u jednoj rečenici - turizam, trgovina, organizacija velikih međunarodnih takmičenja.Zato,

podržati predloženi zakon budžeta za 2022. godinu.Zahvaljujem. predstavniku, odnosno predsedniku poslaničke grupe SPS.Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, narodna poslanica dr Aleksandra Uvažena predsedavajuća, poštovani ministri, kolege poslanici, danas smo imali prilike da čujemo i od premijerke i od ministra finansija i od drugih ministara koliko je zaista Srbija napredovala na osnovu onih rezultata koji se završavaju sa ovom godinom, a i na osnovu planova koje sa ovim budžetom pravimo za sledeću godinu.Najvažniji detalj u stvari koji mislim da negde svima glavni argument kada razgovaramo sa građanima Srbije je u stvari da kada kada posmatrate 2020, 2021. godinu i onu koju planiramo da ostvarimo u tom svom ekonomskom delu, kada posmatramo rast BDP, odnosno rast naše privrede, suštinski pokazuje visoke stope rasta u odnosu na sve zemlje, pa čak i razvijene zemlje EU, u vreme najveće krize koja je izazvana pandemijom, ali i one koju najavljuju, krizu pod uticajem velike inflacije i određenih poskupljenja energenata.To znači da je Srbija zaista zahvaljujući i Aleksandru Vučiću i Vladi Republike Srbije iskoristila i ove krize i ove rizike i sve pritiske da pokaže da je sposobna da se nosi sa ovakvim izazovima i da sve te pritiske iskoristi u delu koji ima na osnovu svojih kapaciteta i pokaže da je sposobna, jer su mnogi svetski stručnjaci govorili da je naša privreda jako žilava i to se pokazalo u prošlog godini, ali očito možda nisu prepoznali taj deo našeg preduzetničkog duha u smislu ekonomskih aktivnosti i naše privrede i države koja je proaktivno reagovala na sve zahteve, ne samo građana Srbije, nego i same privrede.Tako da, ovaj rast koji je planiran za sledeću godinu, od 4,5% BDP je u stvari rast koji je planiran i za zemlje EU, pogotovo centralne i istočne Evrope, koje spadaju u jedne od nerazvijenijih zemalja.Da bi prikazali sve te parametre koji su dati u ovom planu za sledeću godinu, treba da pođemo od toga kako je naše međunarodno okruženje. Mi se nalazimo na teritoriji tzv. zapadnog Balkana i uglavnom se posmatraju zemlje sa svojim određenim makroekonomskim indikatorima, rezultatima koje postižu u svojim privredama i očito Srbija, kada posmatrate sa tog stanovišta iskače po svojim rezultatima. Iskače i po onome što su strane direktne investicije za ovu godinu i za prethodnu godinu. Očito je to nekih 60% ukupnih investicija zapadnog Balkana. Zato je važno da se kaže da moramo malo šire to da gledamo i obzirom da smo duboko zagazili u sam proces evropskih integracija integracija i ponašamo se u samom procesu evropskih integracija kao relevantna zemlja da razgovara sa članicama EU, onda treba reći da rezultate koje postiže zaista idu rame uz rame sa ovim državama.Mislimo delta soj iznenadio, ne samo svet, nego i najrazvijenije zemlje koje imaju najrazvijenije ekonomije, jer se niko nije nadao da će u ovoj godini pandemija nastaviti svojim punim kapacitetom, odnosno da će privreda biti zaista u nemogućnosti da pokaže visoke stope rasta u odnosu na 2020. godinu.Od juče imamo Austriju kao članicu EU, jednu od najrazvijenijih zemalja gde je uveden lok daun u narednih nekoliko nedelja. Znači, potpuno zaustavljanje privrede. Imate zemlju koja nije mogla da se u određenom segmentu izbori sa pandemijom Kovid 19, sa tim delta sojem, nije mogla da se izbori sa procesom vakcinacije na onaj način kako se Srbija nosi. Da li je to lako? Očito da nije. Da li je to jednostavno uopšte za državu kao nekog ko treba da sprovede postupak vakcinacije i da dokaže građanima da je to jedini put normalnog života, privrednih aktivnosti, sektora kao što su obrazovanje, kultura, zdravstvo koje paralelno sa privredom mora da se posmatra i mora da se osluškuju zahtevi i lekarske struke? Nije jednostavno, ali je nešto što se pokazalo da u Srbiji daje određene rezultate.Mi smo uspostavili taj balans između problema koji su izazvani pandemijom i problemi koji nastaju usled funkcionisanja privrede u vreme ovakve krize.Ono što je najvažnije reći da sam MMF kada je projektovao uopšte stope rasta i za ove zemlje centralne i istočne Evrope i za razvijene zemlje, on govori o tome da nije hteo da menja tu stopu, i kada govori za sledeću godinu da je ona 4,5%, iako je u ovoj godini globalna ekonomija rasla svega 5,9%, Srbija je rasla, znači, i porašće za preko 7%. Čuli smo premijerku, da li će to biti 7,2%, 7,3% 7,4% ili 7,5%, to moramo da sačekamo kraj godine, ali vrlo je važno reći koje je to međunarodno okruženje pod kojim Srbija danas planira 2020. godinu i ostvaruje ove rezultate na kraju ove godine.Znači, očekivani plan oporavka EU u stvari pokazuje da stope rasta će ići isto ovako kao što smo planirali mi. To znači da je Ministarstvo finansija zaista krajnje odgovorno, mudro, konzervativno, planiralo rast.Kada pričamo o inflaciji, očekivanom rastu inflacije, mi danas govorimo o visokoj stopi rasta za ovaj kvartal, ali je Narodna banka, naravno kada govorim o inflaciji, projektovala i u ovoj godini i za sledeću godinu prosečnu stopu rasta za 3,7%. Podsetiću vas da je u ovoj godini rekordno rasla inflacija kada je u pitanju EU i MMF očekuje za sledeću godinu da će ona padati za gotovo 2,7%.Kada 2,7%.Kada govorimo uopšte o kamatnim stopama, one nisu mnogo rasle, svega 0,1% kada govorimo o Evropi, ali i rizici koji su sve veći i produktivnost, očekuju da sledeće godine, bez obzira što su u ovoj godini imali najviši javni dug, odnosno udeo javnog duga cela Evropa na nivou 98,7%. Znači, to su egzaktni podaci koji govore o razvijenim državama EU.Šta EU.Šta je sa Srbijom? Srbija, kao što znate, ovu godinu završava sa visokim stopama rasta, sa visokim procentom udela javnih ulaganja koje govore najviše u prilog infrastrukturi, ali govorimo o tome da je ta domaća tražnja pogotovo u letnjem periodu kada su određeni sektori trgovine, turizma, saobraćaja jako rasli. Zbog toga je ta domaća tražnja rasla, samim tim izvoz je rastao i infrastruktura, naravno, počinje da prihoduje ono što smo završili od saobraćajnica, ali i stvara mogućnosti da onaj investicioni ciklus koji smo započeli u ovoj godini, u sledećoj godini nastavimo.Realan sektor, ono što je najvažnije, to je otvaranje novih radnih mesta. Vi ste imali prilike da čujete gospodina Vučića, koji je otvorio, koji kaže da je učestvovao u otvaranju 55 fabrika, od toga se ni jedna nije zatvorila i čuli smo podatak danas da je 60 hiljada novih radnih mesta otvoreno u vreme najveće Prema tome, ono što je za nas najvažnije, to je da je rast i same aktivnosti u oblasti poljoprivrede takođe pokazalo visoke stope, to pokazuje čak i onaj deo koji se odnosi na same subvencije i podršku u ovoj godini, koji će u sledećoj godini biti veći za gotovo gotovo 40%Ukupni prihodi za sledeću godinu koji se planiraju i projektu su 1.516,9 milijardi dinara, što je gotovo 1,9% više, a ukupni rashodi koji se planiraju za sledeću godinu su 1.717 1.717 milijardi dinara, što je 4,23% manje nego što smo imali kada gledate procentualno troškove u ovoj godini. Samim tim deficit onda projektovan za sledeću godinu, planiran je 202 milijarde, što je oko 3%.Ono 3%.Ono što smo imali prilike da čujemo od Fiskalnog saveta, da oni misle da će prihodi biti mnogo veći. Oni čak smatraju da sa ovim stopama možda taj deficit bi trebalo da bude i manji, ali ono sa čime se slažu sa projekcijama koje su za sledeću godinu, da su vrlo konzervativno, mudro i krajnje taktički isplanirane, pogotovo što znamo da moramo da uzmemo u obzir rizike za koje danas niko ne zna da vam odgovori kakva će situacija biti u Evropi, u svetu kada je u pitanju gas, kada su u pitanju energenti, kada je u pitanju cena električne energije i kada je u pitanju sama inflacija.To je ono što mi negde pretpostavljamo, pretpostavljamo, kao država, koliko će to biti, ali ne bežimo od toga da smatramo i to je Narodna banka Srbije decidno rekla na osnovu svojih istraživanja, da smatra da do 1. jula jula će taj procenat inflacije znatno padati, jer će proći grejna sezona, da će deo koji se odnosi na porast troškova određenih cena na malo kada je u pitanju i građevinarstvo, i poljoprivreda, i cena metala na svetskom tržištu padati i stabilizovati se polovinom sledeće godine.Znači, nama je jako važno bilo kao državi da napravimo jedan plan, da u roku od sledećih šest meseci zaista celu situaciju koja je dovela do toga da imamo visoke stope rasta, na neki način to ne pojedemo. Mislim da mi sa ovim planom koji ste izašli i kao ministar i kao Vlada Republike Srbije, kada su u pitanju ovako visok stepen javnih ulaganja, uopšte kapitalnih investicija od 486 milijardi dinara što je 7,8% BDP, u stvari je garancija za rast od 4,5%.Sećate se, prošle godine u ovo vreme takođe su nas kritikovali da je nemoguće postići rast od 6%, pa smo rekli da upravo zbog toga smatramo da je to jedna garancija da ćemo sigurno ići na tolike stope rasta, pa se ispostavilo da nije 6%, nego je preko 7%. To je ono što negde mislimo da i sledeća godina nam garantuje tu jednu ekonomsku stabilnost.Naravno, ono što je najvažnije jeste da ovim budžetom obezbeđujemo bolji život građana, da mislimo o njihovom standardu. Zbog toga ste i predložili da da povećanje plata buce na tom nivou od 7,3% u proseku što znači da će vojska, zdravstvo i sve socijalne ustanove dobiti povećanje od 8% kada je u pitanju davanje iz budžeta i zaposleni u ovom sektoru, a da će svi ostali kada govorimo o javnim sredstvima, imati povećanje ličnih dohodaka od 7%.Samim tim, suštinski, sve one dobre rezultate u stvari vi želite kao Vlada da podelite sa građanima Srbije koji su zaista imali snage da se nose sa svim ovim promenama koje su nastupile u celom svetu, pa i kod nas.Ono nas.Ono što je najvažnije, to je da penzioneri nikada nisu zaboravljeni kada su u pitanju dobri rezultati države. Oni, pored toga što su preračunato do sada dobili od države u ova teška vremena 500 evra, svako u vidu određene podrške iz budžeta Srbije, za sledeću godinu država ima plan na osnovu ovog budžeta, a narodni poslanici sigurno će to podržati, to je funkcionisanje stalno, tzv. švajcarske formule, povećanje penzija za za 5,5% i jednokratna pomoć koja će biti u februaru mesecu od 20.000 dinara.Minimalna zarada, znači taj deo koji se odnosi na neoporezovani lični dohodak je povećan za 9,54%, znači nije više 18.300, nego 19.300 i imate rasterećenje privrede kada je u pitanju porez koji se odnosi poslodavce, koji će biti umanjen za 0,5%. Možda to izgleda jako mali procenat, ali ako uzmete u obzir fabrike koje zapošljavaju veliki broj ljudi, onda taj procenat i nije mali ako smo tog saznanja da visoko sofisticirane tehnologije koje sve više danas imaju i zapošljavaju mlade ljude sa visokim ličnim dohocima, onda zaista ovaj deo rasterećenja privrede predstavlja značajan benefit.Kada pričamo uopšte o kursu dinara, Narodna banka garantuje za taj stabilan kurs dinara i to je ono što je najvažnije da ona kontroliše sidro, tzv. sidro inflacije i kontroliše kurs Narodne banke. I, vrlo važno, što smo imali prilike da čujemo, da postoje rezerve Narodne banke i da one iznose 16,5 milijardi evra i da je čak u oktobru mesecu Narodna banka otkupila, praktično uspela da kupi još milijardu kao rezervu.Vrlo je bitno da se kaže da subvencije u sledećoj godini koje su na određeni način projektovane se odnose isključivo za privredu i poljoprivredu, da sada imamo jedan deo sredstava koji će biti oslobođen, u smislu onoga koje su bile date u ovoj i u prošloj godini, kao posledice izazvane krizom Kovid-19 i to je ta cifra od ove godine i od prošle, od osam milijardi dinara. Sada imamo znatno manje i zbog toga su ta sredstva, naravno, jako dobrodošla za realizaciju projekata koji su od velikog značaja za infrastrukturne tzv. kapitalne projekte. Tu je u pitanju i završetak mnogih poslova, kada je u pitanju i Fruškogorski koridor i Moravski koridor, deo koji se odnosi na izgradnju saobraćajnice brzih pruga, znači železničkih pruga, Beograd-Budimpešta, i naravno, jedan od najvažnijih kapitalnih projekata o kome Srbija govori već 50 godina, a to je početak izgradnje metroa.Kada pričamo o izgradnji metroa, samo za sledeću godinu je planirana cifra od pet milijardi dinara u budžetu Srbije. Prema tome, to pokazuje ozbiljnost zaista ove ideje da ovaj projekat ozbiljno bude pokrenut i da ta realizacija ide onom brzinom koja je projektovana i od strane Vlade Republike Srbije, nadležnih ministarstava, ali najvažnije je reći koji su to sektori koji su doveli do toga da beleže velika povećanja.Pre svega, očito je Zelena agenda, koja je jedna od najvažnijih pre svega političkih platformi Evropske unije, pokazala da u Srbiji može da živi svoju realnost, a ne da bude predmet određenih političkih neistomišljenika i projektovanje određenih filozofija sa kojima pokušava da se izađe pred građane Srbije i da se dobije neki glas više da bi se ušlo u parlament i na konto toga pričati kako ništa nije urađeno.Izvinite, ali 36 milijardi dinara za sledeću godinu godinu Ministarstvo finansija, u dogovoru sa Ministarstvom građevine i Ministarstvom za zaštitu životne sredine, opredelilo je za realizaciju tačnih i realnih projekata. Znači, i kada pričamo o upravljanju otpadnim vodama, i kada pričamo o kanalizaciji, i kada pričamo o transfernim stanicama koje se odnose na skupljanje čvrstog otpada, znači osam transfernih stanica, 50 lokalnih samouprava, učestvovaće u ovako važnim projektima.To je ono što mi kao narodni poslanici moramo da kažemo građanima, mi se bavimo realnim životom, bavimo se potrebama građana Srbije, a oni koji se bave pričama od kojih misle da će politički da profitiraju su samo prazne priče kojima žele da ostvare sebi neke svoje političke ciljeve zarad toga da bi sutradan predstavljali neke faktore, a onda razgovarali sa određenim stručnjacima iz Evropske unije, koji bi sutra priznali i Kosovo i naravno ugasili termoelektrane i promenili život Srbije potpuno na jedan način koji je vladao do 2012. godine.Znači, oni koji su imali iskustva su videli kako to izgleda – nema ni plata, nema ni penzija, zaduživanje iz kredita da bi isplatili plate prosvetnim radnicima, da bi isplatili penzije. To jednostavno ne sedi na realnim to nije politika koja građane Srbije može da odvede u budućnost, ta politika jednostavno je politika prošlosti. Oni nisu shvatili uopšte politički momenat i važnost zbog čega treba ići korak po korak sa razvojem i Srbije i rame uz rame sa razvijenim ekonomijama i treba imati inicijative i kao što je „Open Balkan“, bez obzira na to što jednostavno možda imate probleme istorijske iz prošlosti sa određenim državama u vašem komšiluku, ali kada je u pitanju ekonomija, ta ekonomija donosi rezultate. To je ono što je za nas od velikog značaja, zbog čega mladi treba da ostanu u Srbiji, zbog čega jednostavno moramo da razmišljamo o budućnosti Srbije.Aleksandar Vučić je to prepoznao. On je u datom trenutku uvek reagovao krajnje promptno, što znači da je zaista na proaktivan način reagovao i kada je u pitanju bilo bilo donošenje teških odluka, nije se libio da jednostavno povuče korake koji će nas odvesti napred, a koje možda u datim trenucima mnogi građani nisu shvatili.Ono što je za nas važno da ovim budžetom u sledećoj godini pokazujemo da su sektori kao što su saobraćaj, kada su u pitanju kapitalne investicije, policija, znači, imaju veća ulaganja u infrastrukturu, recimo za 2,2 milijarde, zatim Ministarstvo rada ima veća kada je u pitanju socijalna politika, pokazuje da ono što vam napravi kao novu vrednost, infrastruktura, to je ono što u stvari vi možete da podelite sa građanima i kroz određene ciljne grupe koje imaju potrebu da država brine o njima, a to je jednostavno oblast pričamo o Ministarstvu pravde, takođe su određena veća davanja u sledećoj godini i čuli smo od naše koleginice Jelene Žarić Kovačević koji sve sudovi će biti u sledećoj godini na određeni način unapređeni i njihov rad, kada je u pitanju infrastruktura. infrastruktura. Ministarstvo za lokalnu samoupravu prvi put sada ima 26% veći budžet, s tim što su transferna sredstva o kojima su su mnoge kolege pričale zbog lokalnih samouprava na nivou 33,3 milijarde dinara. Naravno, svi traže iz lokalnih samouprava da se povećaju ova sredstva, a uporno Vlada i Ministarstvo ulažu kroz projekte mnogo veća sredstva i to je ono što lokalne samouprave moraju da se naviknu, da pišu projekte.Ono što je najvažnije reći je ovaj budžet napravljen da bude investicioni, razvojni, socijalno odgovoran i da ono što je Aleksandar Vučić započeo 2014. i 2016. godine u tom smislu, investicionom ciklusu, kao predsednik države, da se on nastavlja sa punom odgovornošću. Zato ćemo Hvala. Zahvaljujem se ovlašćenoj predstavnici poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“.Pošto su govorili svi predsednici ili ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, prelazimo na listu govornika.Reč ima narodni poslanik prof. dr Jahja Fehratović. Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća.Poštovani ministri, kao što ste već čuli, poslanici Stranke pravde i pomirenja u potpunosti će podržati ovaj predlog budžeta, i to iz više razloga. Zato što je budžet razvojni, zato što budžet vodi računa o kapitalnim projektima i investicijama i zato što u tim kapitalnim projektima i investicijama ima jako puno onoga što je prethodnih godina naš

ne kadrovskih rešenja, već strateških i infrastrukturnih projekata. Zato nas raduje da je dosta toga urađeno i u ovaj budžet i da se nastavlja politika razvoja svih delova Republike Srbije u onom kapacitetu u kom je to moguće. Naravno, posebno smo obradovani što će ovim budžetom biti obuhvaćeni i neki kapitalni projekti na prostoru Sandžaka, kao što su projekti u infrastrukturi i u obrazovnim institucijama, škole u Sjenici, kao što su projekti koji se tiču razvoja infrastrukture, završetka gasovoda i naravno svega onoga što je dogovoreno.Kao narodnog poslanika koji dolazi iz tog kraja, ali isto tako i kao narodnog poslanika koga posebno zanima oblast kulture, veoma sam zadovoljan što je ovim budžetom predviđen značajniji podstrek za razvoj kulture i svega onoga što predstavlja kulturu u našoj državi. To isto tako kažem znajući da je i naš rahmetli predsednik upravo na polju obrazovanja i kulture posebno insistirao, iz razloga što je znao da ćemo samo kroz ta dva segmenta do kraja uspeti da razbistrimo sve one magline koje su postojale i truline onih retrogradnih politika koje su se pravile među narodima Republike Srbije i regiona. Zato smo obradovani što će Ministarstvo kulture raspolagati većim budžetom kojim će moći podjednako da utiče na sve one segmente i različitog shvatanja svih onih datosti koje čine narodi Republike Srbije.Naravno Srbije.Naravno i ovi drugi segmenti koji su jako bitni i jako važni, koji se nalaze u budžetu koje isto tako okrenut prema običnim građanima nas raduju, a to su ova povećanja koja će dobiti svi oni koji su zapošljeni u javnome sektoru i minimalac. Smatramo da takvom realnom politikom koja iz godine u godinu povećava standard građana, možemo odgovoriti na sve zahtevnije procese i zahtevnije načine preživljavanja u odnosu na ono što predstavlja realan život i potrošačka korpa.Tome u prilog i našeg opredeljenja da kažemo da je ovaj budžet zaista razvojni ide i činjenica da će njime biti obuhvaćeni svi ostali sektori koji su na neki način garant da će obični čovek, da će obični građanin moći da očekuje neku sigurnost u pogledu povoljnog ekonomskog ambijenta, bez obzira što nas u narednom periodu očekuje jedan ili više izbornih procesa. To je nešto što posebno raduje i posebno se time, kao deo vladajuće većine u ovom parlamentu radujemo i čemu ćemo svesredno dati vlastiti doprinos.Još na kraju, poslanici Stranke pravde i pomirenja, podržavaju ovaj budžet punim kapacitetom će glasati za njega i raduju se implementaciji onih delova strateških projekata koji su na čelu dogovoreni i potpisani u Sporazumu između SNS i Stranke pravde i pomirenja. Hvala.

budžet koji će pripasti Ministarstvu kulture i informisanje.Zbog javnosti želim da ponovim najvažnije stvari, a to je da je najbitnije da je budžet povećan za preko dve milijarde dinara u odnosu na prošlogodišnji ili za više, čak od 16% i da je ukupni budžet Ministarstva kulture i informisanju iznosi blizu 14,8 milijardi dinara. Sa stanovišta procentualnog učešća Ministarstvo kulture i informisanja u ukupnom budžetu Republike Srbije za iduću godinu iznosi sada 1,12%. Mogu da se pohvalim da je ovo prvi put u novijoj istoriji i imamo budžet za učešće u oblasti kulture, samo bez informisanje, preko 1% čime smo, moram da naglasim, dostigli onaj nezvanični evropski minimum kada je reč o adekvatnom učešću budžeta za kulturu u ukupnom budžetu zemlje, tako da više ne može da bude zamerke ili ovakvih ili onakvih analiza, da li je ova Vlada Republike Srbije prebacila tih magičnih 1% za kulturu?Imamo za kulturu?Imamo zaista osnova mi koji se bavimo kulturom, odnosno svi ljudi u ovoj državi, gde možemo da delimo neke realni optimizam, da će ovakav trend, zato što država dobro finansijski stoji i sada može da izdvaja i znatna sredstva i za segment kulture, da kažemo, da je i budžet za kulturu razvojni budžet.Ono što bih istakla, probaću da se ne ponavljam zajedno sa sa predsednicom Vlade, to je svakako novi program. Sada imamo sredstva i da uvodimo nove programe, to je prestonica kulture Srbije, koje ove godine prvi put izabrana u jednoj velikoj konkurenciji grad Čačak će biti prva prestonica kulture Srbije u 2023. godini i zajedno sa Ministarstvom finansija sa predsednicom Vlade doneta je odluka da se za taj program izdvoji u idućoj godini tri stotine miliona dinara, i uz njihova sredstva koja će biti bezmalo blizu ovog iznosa, uspećemo da jedno od lokalnih samouprava u Srbiji osnažimo i infrastrukturno i programski u segmentu kulture. Naravno, iduće godine biramo prestonicu kulture za 2024. godine i kako se bude pokazao Čačak tako ćemo razvijati sve opštine i gradove u našoj državi. Mislim da je to pravi odgovor na decentralizaciju kulture o kojoj se ranije mnogo više pričalo, a u delima se nije mnogo uradilo.Da vas podsetim, iduće godine, a sve smo radili na osnovu evropskog projekta, Evropska prestonica kulture i sa ponosom mogu da kažem da je moj grad Novi Sad u 2022. godini upravo evropska prestonica prestonica kulture i pozivam vas sve da nađete vremena i interesovanja i da iduće godine od 13. januara posetite Novi Sad. Kaže, navijam za Čačak, jer su imali vrlo interesantan program, obećanja da će infrastrukturno sazidati, sagraditi dva nova muzeja. Jedan posvećen rokenrolu, što Srbija nema za sada, jedan muzej košarke i tako dalje. Tako da je to jedan inovativan program.Ono što je takođe važno, o čemu mnogo ne pričamo, a smatram da je uz dobre mere koje Vlada Republike Srbije svojevremeno usvojila, a odnose se na podsticaj razvoja filmske industrije, kako domaće tako i privlačenje stranih investitora u ovoj oblasti. Upravo na osnovu tih podsticaja Srbija je postala jedna od regionalnih lidera u ovoj oblasti. To je postala jedna izuzetno važna ekonomska grana koja sve više donosi prihoda Republici Srbiji. Kažem, za nekoliko godina podržali smo ovim merama snimanje 246 projekata, to su kao što je svima veoma vidljivo, to su domaći filmovi.To je izuzetan broj velikih produkcija domaćih serija i naravno strani filmovi koji suštinski donose novac u ovu državu. Tako da možete da izračunate da četiri puta više nego što iznose podsticaji je potrošeno u Republici Srbiji za vreme snimanja ovih stranih produkcija. Kažem, to je blizu 35 miliona evra puta četiri puta i vi vidite koliko je to postalo značajna investiciona sila u Republici Srbiji. Uz sredstva koja se izdvajaju naravno za Filmski centar Srbije, koji je isključivo namenjen pomoći filmskoj domaćoj industriji da počnu snimanje filmova naše naše produkcije.Neću spominjati ostale stavke, jer kažem, vi imate tekst ispred sebe i štedim i vaše vreme. Vi ste pročitali sve pojedinačne stavke. Želim da naglasim da zaista nakon donošenja važnog Zakona o Hilandaru koji prvi put sistemski uređuje brigu države za ovo važno kulturno nasleđe naše države. Dakle, trajna briga, izdvojena su znatna sredstva za rad biblioteke Srpske patrijaršije, Muzej Srpske pravoslavne crkve, Arhivu Srpske pravoslavne crkve, pravoslavne crkve, od 15 miliona dinara, jer ove tri važne ustanove čuvaju i staraju se o neprocenjivom kulturnom i istorijskom nasleđu srpskog naroda.Takođe ono što znam da interesuje i javnost i sve vas ovde, to je projekat Gradovi u fokusu. Zadržali smo iznos novca blizu 350 miliona dinara, takav slučaj je bio i 2021. godini. Godine 2021. se pokazalo koliko je ovo važno izdvajanje, jer 44 gradova i opština uz pomoć ovih sredstava razvijaju infrastrukturne projekte iz oblasti kulture. Uglavnom su to kulturni centri, bioskopske sale, renoviranje biblioteka, manjih pozorišnih sala i slično.Kažem, izuzetna sredstva imamo za jačanja kulturne produkcije, umetničkog stvaralaštva, 35 miliona dinara. da naglasim da ove godine, pred kraj godine, ali budžetski će to zahvatiti 2022. godinu da je vraćena kategorija i konkurs za nacionalne penzije koje našoj državi punih osam godina nije raspisivano. Očekujemo ovo vredno priznanje u narednoj godini uz poštovanje procedure da dobijemo još oko 20 zaslužnih stvaralaca u kulturi.Vidim po količini poziva ka meni da se ljudi koji su zaslužni za kulturno stvaralaštvo naše države interesuju, ali moram da im kažem, moraju da prođu proceduru u svojim udruženjima, nakon udruženja komisije sedam stručnjaka koji će biti izabrani, koji će odrediti za sledeću godinu 20 umetnika koji će ponovo dobijati nacionalnu penziju, odnosno to nije kategorija penzije, nego nacionalno priznanje za ono što su u kulturnom stvaralaštvu učinili.Dakle, moja uloga ovde je vrlo mala, to želim da naglasim, uz svo poštovanje svih onih koji su me kontaktirali ovih dana pokušavajući da dobiju preporuku i od mene. Zadovoljna sam što Ministarstvo kulture i informisanja u 2022. godini zaista može da prikaže i da kaže da smo postigli izuzetno finansijski napredak u odnosu na 2021. godinu.Dobili godinu.Dobili smo znatna sredstva i za međunarodnu saradnju, dakle za otvaranje novih kulturnih centara od kojih očekujemo da Kina, odnosno Peking bude jedan od prvih za razmenu poseta, za rad tih kulturnih centara, ali i za mobilnost naših umetnika, za njihovo učešće i prisutnost, kao što smo imali na poslednjem Venecijanskom Bijenalu arhitekturi gde je uz pomoć države i mladih arhitekta naš rad bio jedan od najboljih radova, možemo da kažemo u privih pet u ukupnoj konkurenciji što do sada nije zabeleženo.Najvažnije zabeleženo.Najvažnije je da smo mi dostigli i prevazišli 1% ukupnog budžeta, što je jedan nezvanični podatak i lestvica koju je EU zadala.Što se tiče Sektora za informisanje i medije, predviđeno je čak 1,45% milijardi dinara, od toga za konkurse na kojima učestvuju svi mediji u našoj državi punih 330 miliona RTS kao i u prošloj godine nije ove godine predviđena za neka sredstva kojim bi ih

više u odnosu na prošlu godinu.Tako da, sve u svemu, kao ministar kulture i informisanja mogu da budem više nego zadovoljna sa izdvojenim sredstvima, s obzirom na trud i rad Vlade Republike Srbije, pre svega predsednika države da u isto vreme izdvajamo sredstva i za zdravstvo, za puteve, za železnice, za izgradnju škola, za izgradnju novih bolnica i onda izdvojiti ovoliko sredstava za kulturu je za poštovanje, ali očigledno pokazatelj da Vlada Republike Srbije i predsednik države izuzeto mnogo pažnje poklanjaju upravu razvoju kulture u našoj državi, zaštiti kulturnog nasleđa, razvijanju kulture sećanja i predstavljanje naše države u svetu putem kulturne diplomatije. Hvala. Hvala.Reč ima ministar Siniša Mali. **Siniša Mali** Hvala puno.Uvaženi narodni poslanici da iskoristim priliku samo da skrenem vašu pažnju i pažnju građana Srbije na još par ministarstava i njihove budžete, kako biste jasno videli razmeru ulaganja i novac koji izdvajamo iz budžeta za ono što smatramo da nam je prioritet.Ovde prevashodno mislim na zdravstvo. Dakle, jedna od borbi koju smo vodili u proteklih 18 meseci, upravo se odnosi na borbu za zdravlje ljudi protiv panedmije Kovida 19, i samo da vam dam par brojki da vidite na koji način i kako se uspešno Srbija bori i kako je odgovorna ekonomska politika i stabilne i zdrave finansije omogućilo da izdvojimo rekordan iznos novca za naše zdravstvo.Godine

Kancelarije za javno ulaganje takođe, ukupno ulaganje u naše zdravstvo bila su 289,2 milijarde dinara, dakle, nešto više od dve milijarde evra.Već 2020. godine taj broj iznosi 398,8 milijardi. Dakle, preko tri i po milijardi evra.Godine 2021. nastavljamo sa rekordnim ulaganjem u zdravstvo. Verovali ili ne, ukupna ulaganja 441 milijarda dinara. Dakle, samo u dve godine sa 298 na 441 milijardu dinara, dakle sa dve i po na četiri milijarde evra ukupnih ulaganja u naše zdravstvo. Budžet koji je pred vama za narednu godinu predviđa sličnu cifru, 442 milijarde dinara. Dakle, četiri milijardi evra izdvajamo i ove i naredne godine za naše zdravstvo.Svedoci ste svi da smo u rekordnom roku izgradili tri potpuno nove kovid bolnice. Evo, završava se Klinički centar Srbije ovde u Beogradu. Investiramo u veliki broj drugih opštih bolnica, domova zdravlja, nabavljamo vakcine, potrebnu opremu, podižemo plate našim zdravstvenim radnicima. Ovo je još jedna potvrda odgovorne politike koja se zasniva na odgovornoj ekonomskoj politici, a ta politika se zove briga o građanima i briga o njihovom zdravlju.U budžetu za 2022. godinu hoću vama da predstavim i projekte iz zdravstva, ali takođe projekte koji se odnose na neka druga ministarstva, da znaju građani u celoj Srbiji i koliko novca i u koje projekte ćemo ulagati.Kada je zdravstvo u pitanju

Čukarica Dom Zdravlja „Dr Simo Milošević“, dakle, potpuna rekonstrukcija ovih domova zdravlja, Lapovo, njihov dom zdravlja takođe, Loznica Dom zdravlja „Dr Milenko Marin“, Medveđa Dom zdravlja Medveđa, faza dva, da i to završimo, u Rači Dom zdravlja „Miloje Hadžić Šule“, u Somboru „Dom zdravlja u Somboru“, faza dva, i to da završimo.Kada je tercijalno zdravstvo u pitanju imate novac za KBC „Dragiša Mišović“ za dodatnu nabavku opreme, i imate novac za izgradnju „Tiršove 2“, za izgradnju potpuno novog objekta za našu decu i obezbedili smo u tu svrhu 900 miliona dinara za sledeću godinu. Ukupna vrednost radova je devet milijardi.Opšte bolnice, novac u budžetu za narednu godinu, „Opšta bolnica Aranđelovac“ nabavka opreme, „Opšta bolnica Leskovac“ faza dva, kompletna rekonstrukcija unutrašnjosti objekta, „Opšta bolnica u Loznici“ nabavka opreme, u Pančevu Institut za javno zdravlje projekat odobren, „Opšta bolnica Prokuplje“ kompletna rekonstrukcija unutrašnjosti objekta bolnice i Doma zdravlja i izgradnja novog operacionog bloka.Dodano, naredne godine očekuje nas i početak izgradnje na jednom potpuno novom objektu koji se odnosi na zdravstvo, pogotovo na zdravlje naše dece, a to je Centar za rani razvoj dece koji će biti realizovan u gradu Beogradu.Dakle, i dalje krize koja vlada zbog Kovida 19 Srbija i ove i naredne godine izdvaja po četiri milijarde evra za borbu za zdravlje naših građana. To ne bismo mogli da nemamo novca u budžetu, to ne bismo mogli da nismo odgovornom ekonomskom politikom napravili dovoljno rezervi da kad treba, kada je kriza, a sada je kriza država stane iza svojih građana.To me dovodi

ali da ne zaboravite, projekcija našeg deficita za 2022. godinu je samo 3%.Evo ja imam brojke ispred sebe kakva je projekcija za EU. Dakle, u Dakle, u proseku 3,6%, minus 3,6% kada je deficit u pitanju, a neke zemlje, kao što je Mađarska, 5,7% projektuju deficit za narednu godinu, Rumunija 6,9%, Slovenija 5,2%, Slovačka 4,2%.Zašto 4,2%.Zašto je meni ovo važno da vam napomenem? Manji deficit koji projektujemo govori da se mnogo brže vraćamo u stanje pre korone, da je naša privreda i naš budžet, naše finansije mnogo otpornije na krizu nego, kao što vidite, budžeti mnogo razvijenijih ili trebalo bi da budu mnogo razvijenije i ekonomski jače zemlje od nas.Kada pogledate udeo javnog duga u BDP-u, pa svi smo svedoci toga da evo proteklih 18 meseci su se skoro sve države na svetu dodatno zaduživale kako bi pokušale da pokriju visoke troškove borbe protiv Kovida 19. Imate države koje i preko 200% u odnosu na svoj BDP imaju udeo javnog duga u BDP-u. Prosek Evropske unije, da znate, za 2022. godinu je 90%. Dakle, udeo javnog duga u BDP-u 90%. Za Republiku Srbiju za narednu godinu 55,5%.Ove godine će udeo javnog duga u BDP-u biti 58,2% do kraja ove godine. Jedna Srbija, koja možda nije bila toliko ekonomski jaka, pokazuje da može i osam milijardi evra da izdvoji za tri programa da potpomogne našoj privredi i da pomogne našim građanima a da pri tome zadrži svoju makroekonomsku stabilnost i da pri tome svoj javni dug u BDP-u drži ispod tog nivoa Mastrihta od 60%.Nije se, uvaženi poslanici, nikada desilo da Srbija pobeđuje u oblasti ekonomije. Imali smo velikog uspeha, imamo i Novaka Đokovića i sportiste i uvek su se nekako pojedinačni uspesi dešavali, ali Srbija pobeđuje u ekonomiji. Po prvi put u svojoj istoriji pobeđuje i više nam takmaci nisu zemlje u regionu. Hoćemo i ciljamo više ciljeve, mnogo razvijenije zemlje od nas, zemlje koje su i u EU i u svetu. Hoćemo što pre da dostignemo njihov standard. Zato u ovom budžetu koji je pred vama danas imate i nikada veća nikada veća izdvajanja za investicije, a imate takođe i povećanje plata i povećanje penzija.Samo još tri dodatne stvari koje želim da kažem. Dakle, da ne zaboravim, ne zaboravim, malopre sam o tome govorio, Ministarstvo građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja 255 milijardi dinara. Dakle, dve milijarde evra budžet za 2022. godinu. U odnosu na prošlu godinu, povećanje za 84 milijarde dinara. Rekordan budžet, rekordan novac koji smo odvojili za ulaganje u putnu, železničku infrastrukturu, sisteme za kanalizaciju, za otpadne vode itd.Poljoprivreda, takođe. Budžetom za 2022. godinu budžet Ministarstva poljoprivrede je 62 milijarde dinara, što je za 10 milijardi dinara, 80 miliona evra veći nego inicijalni budžet za 2021. godinu.Ministarstvo za zaštitu životne sredine, da ne zaboravimo taj veoma važan sektor. Dakle, mi smo za 2022. godinu obezbedili 19,1 milijardu dinara više nego 2021. godine. Ukupan budžet 27,4 milijarde, 15,4 u Ministarstvu za zaštitu životne sredine i 12 milijardi kod Ministarstvo građevine, s obzirom da preko tog ministarstva sprovodimo izgradnju kanalizacionih sistema i fabrika za prečišćavanje otpadnih voda u našim lokalnim samoupravama.Dakle, samoupravama.Dakle, ogromna razlika u odnosu na ovu godinu, a i ova i naredna godina opet, podsećam vas, su godine gde i dalje osećamo negativne posledice Kovida – 19.Poslednje ministarstvo koje želim da pomenem to je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Budžet za 2022. godinu je 253 milijarde dinara. 12 milijardi dinara više za obrazovanje, za prosvetu, za našu naučno-istraživačku delatnost i mislim da to dovoljno govori o prioritetima Vlade Republike Srbije.Hvala puno. Zahvaljujem ministru.Nastavljamo sa listom prijavljenih za reč.Reč ima narodni Neću glasati za ovaj budžet iz dva konkretna razloga. Jedan je odvajanje za kulturu, a drugi je za odvajanje za poljoprivredu.Tačno je da je za kulturu ovim budžetom predviđeno 16% više sredstava nego prošle godine, ali je tačno i da kada pogledate to iz jednog drugog ugla, a to je kada vidite koliko u Evropi se izdvaja za kulturu i da se to uvek meri u odnosu ulaganje za kulturu prema BDP-u jedne države, onda ćete ovde izračunati da mi imamo ulaganja za kulturu manja od 0,3%. To je među najmanjim ulaganjima u Evropi.Pošto se u SNS jedan njen deo zalaže za „Otvoreni Balkan“, drugi „srpski svet“, u oba slučaja neka moć kojom treba da utičemo na svoje okruženje podrazumeva dve stvari, ne samo jaku privredu, već i jaku kulturu, kako ćemo uticati ako nam kultura bude svedena na manje od 0,3% BDP-a?Što se poljoprivrede tiče, tačno je… i sve je, naravno, u oku posmatrača i u referentnoj tački iz koje posmatrate sve. Tačno je da je sadašnji budžet za deset milijardi veći od onoga koji je bio prošle godine, ali je takođe tačno da po zakonu o podsticajima u poljoprivredi i agrarnom razvoju mi od ukupnih poreskih prihoda moramo da odvajamo 5% za poljoprivredu, a ovde kada se sve sabere i oduzme, odvojeno je 3,84%, što znači da su naši poljoprivrednici prikraćeni za 15.266.286.000 15.266.286.000 dinara.Ovo govori da mi poljoprivredu ne doživljavamo kao razvojnu šansu Srbije i ne vidimo da je zdrava i organska hrana u stvari nešto što će biti ozbiljan resurs i strateški resurs u veku u kome živimo i da bi Srbija kao zemlja koja se tako razvija imala veliku mogućnost da ostvari nešto mnogo bolji razvoj za svoj narod i za svoje okruženje nego što je ono što nam neki drugi namenjuju.Iz ovog budžeta se ne vidi dugoročno i srednjoročno planiranje, npr. kao što rade neke druge države, poput Kine, koja na 20, 30 godina planira, već se planira situaciono, ali to što mi kao država i trenutna vlast nemamo jasnu viziju kako želimo Srbiju da razvijamo, već se prilagođavamo situacijama koje dolaze, ne znači da neki drugi nemaju plan za nas i to bi najbolje moglo da se vidi kroz četiri stavke u ovom budžetu kojima se hvalite, a koje ja kao trenutno jedini opozicioni poslanik u sali hoću da pogledam iz drugog ugla, iz ugla onih koji pripadaju opozicionoj javnosti, koji imaju primedbe na iste te stavke, samo ih gledaju iz ugla nekoga ko sumnja da je to sve baš najbolje za razvoj Srbije. Pre svega, to su četiri stavke koje često spominjete, kapitalne investicije, strane investicije, novčana davanja građanima i novčana davanja penzionerima.Da krenemo od novčanih davanja građanima. Primetićete da su to punoletni građani. Vrlo je čudno koliko se spisak tih građana poklapa sa biračkim spiskom. Neko bi rekao da je to jedna dugotrajna i stalna kampanja SNS. Naravno, data su sredstva za privredu, ali i ova sredstva koja su data svim građanima koji će sutra biti birači su mogla da budu data ciljano i da proizvede mnogo bolji efekat, ali i to podrazumeva da imamo plan razvoja Srbije koji ovde ne prepoznajemo.Kapitalne investicije, tačno je, ostaće razvijena infrastruktura i putevi i sve ostalo što ste uradili, ali, sa druge strane, teoretičari antikorupcijske borbe kažu da je vrlo zanimljivo da se, recimo, korupcijske delatnosti najbolje prikrivaju u saobraćajnoj i drugim infrastrukturnim radovima, u izgradnji spomeničkih i memorijalnih centara i u kupovini oružja.Sa ova dva druga se neću baviti, ali samo pitanje saobraćajne infrastrukture jeste pitanje o kome ćemo znati da pored toga što će ostati ovom narodu i što će biti vaš legat, da li je neko tu koruptivno delovao znaće se tek onog trenutka kada budete sišli sa vlasti pa se neko drugi bude bavio time.Što se tiče donacija, tj. novčanih pomoći koje su išle penzionerima, tu je urađena jedna stvar koja se stalno zaboravlja, a to je da su penzije smanjene i da je tako narušen institut stečenih prava, a onda dođete u situaciju da kada nekome uzmete, jer stečeno pravo je skoro kao svojina, to je kao da nekome uzmete sprat kuće a onda mu s vremena na vreme dozvoljavate da koristi neke sobe.Naravno, to dugotrajno ostavlja velike posledice, jer kad narušite institut stečenih prava, vi ste napravili veliki problem u pravnoj državi.Na kraju, da se dotaknemo stranih investicija. To je ono o čemu smo pričali i o "Rio Tintu" i što su građani protestvovali do skoro pred ovom zgradom, ali nije najviše u pitanju "Rio Tinto". Strane investicije su i 300 rudarskih firmi koje trenutno rade po Srbiji, većinom strane firme, a mi imamo slovima pet rudarskih inspektora koji to treba da kontrolišu, kao i inspektori rada koji su u "Ling Long" ušli tek onda kada je skandal sa tretmanom vijetnamskih radnika eksplodirao svima u lice.Dakle, sve ovo može da se gleda i iz drugog ugla i mi možemo da postavimo pitanje da li ovaj proces u kome ćemo ovih dana Ustavom da obezbedimo sudijama da budu sudokratija pod uticajem domaćih tajkuna i stranih korporacija u narednim godinama? Zakon o referendumu, koji može da se završi i na kongresu SNS da bude validan, Zakon o eksproprijaciji na brz i efikasan način korisnicima eksproprijacije, čitajte - stranim korporacijama i domaćim tajkunima, daje da što pre oduzmu imovinu našim građanima i kad sve to pogledate, mi shvatamo da neko ima plan za to da Srbija treba da postane resursna baza stranim korporacijama i domaćim tajkunima, a tamo gde se isprazni od ljudi, da se tamo nasele strani radnici, a uz klauzulu "Open Balkana" dobiće i mogućnost da nasele svoje porodice. Razmišljajte o Hvala.Pravo na repliku, Aleksandra Tomić. Uvaženi predsedavajući, poštovane kolege, imali smo priliku da čujemo sve ono što je kampanja Dragana Đilasa i njegovih medija aktuelna i ono što je najgore,

daleko iza očiju i naroda i građana koji jednostavno treba da učestvuju u tome.Kada govorimo o referendumu i uopšte o zakonu, naravno da je Narodna skupština organizovala i javna slušanja i deo koji se odnosi na otvorenost uopšte parlamenta po različitim pitanjima, i kada je u pitanju referendum i kada su u pitanju amandmani na Ustav.Prema Ustav.Prema tome, ono što mi danas imamo prilike da čujemo to su sitni politički poeni koje bi da skupe pojedinci da sutra stanu u određenu grupu koja bi htela da uđe ovde u parlament, ali građani Srbije jednostavno su to prepoznali i sigurno neće dati podršku tako nečemu. Hvala. Hvala gospođo Tomić.Za reč se javilo više predstavnika Vlade.Prvo reč ima gospođa Maja Gojković. Zahvaljujem.Naravno, nisam očekivala od opozicionog poslanika da pohvali predlog budžeta, jer bi to bilo potpuno nerealno, značilo bi da je naše društvo toliko sazrelo da smogneš snage ako si u opoziciji pa da nešto i pohvališ, da bi ti neko drugi verovao kada kritikuješ negativno. Ako ti kažeš i vršeći upoređivanje sa budžetom od prošle godine da budžet za kulturu i informisanje je mali i onda napraviš nekakvu gimnastiku koju neće prepoznati ni moje kolege uvaženi ministri kulture širom Evrope kako je došlo do nula, nula, nula procenata, onda to govori o tome da ti ne možeš da priznaš da je nešto dobro i da je nešto napredovalo za poslednjih nekoliko godina i onda kada ti to tvoje oči zaista elem, nema veze, sazrećemo jednog dana. Ali, ljudi će više verovati poslanicima i političarima u opoziciji ako se budu promenili, pa i za ono što je dobro budu rekli da jeste zaista dobro.Ne mogu da se složim, naravno, sa vama. Mislim da je predlog budžeta izuzetno dobar za ovu godinu, da je to razvojni budžet i da se to vidi u svakom segmentu i u svakom ministarstvu koje postoji u Vladi Republike Srbije, a posebno se vidi u Ministarstvu kulture i informisanja, gde godinama idu kritike da se malo ulaže u kulturu i sada postoje egzaktne brojke i cifre gde se vidi da je Srbija podigla budžet za 14,2 milijarde, da je to povećanje za čak i da je Srbija, ako izuzmemo i onaj deo koji se ulaže za informisanje i govorimo samo o kulturi, prešla 1% evropskog

znači, od 2012. do 2021. godine, ne samo u finansijskom smislu? Svake godine se ponavlja jedno te isto - ne ulaže se dovoljno u kulturu, treba nam više para, a niko da kaže kako se taj novac troši i gde bi trebalo više da ga trošimo. I onda se vodi dijalog i onda se prihvata kritika, a ne stalno - nema para, nema para.Ja tvrdim da ovim povećanjem ima para za ozbiljne projekte i za ozbiljan razvoj kulture naše države. 1,12% iznosi procentualno učešće zajedno za informisanje, a preko 1% samo za segment kulture i to uopšte nisu mala sredstva. Ja sada, u ovih godinu dana, koliko imam privilegiju da vodim resor kulture, a privilegija je voditi resor kulture u jednoj državi i velika obaveza, gde imamo uspeha u trošenju budžetskih sredstava a gde u tome manjkamo.Ali, program prestonice kulture Srbije, pa, ja sam očekivala da ćete baš vi to sa vašim političkim programom pohvaliti, jer to znači očigledno decentralizaciju. Svake godine ako se za jednu lokalnu samoupravu izdvoji 300 miliona dinara, imamo jednu veliku decentralizaciju kulturne politike i ostvarenje na terenu. Zamislite 300 miliona u jednu malu lokalnu sredinu, šta oni sve mogu da naprave, i da onda imamo zaista jednu kulturnu decentralizovanu državu, a ne da stalno dolaze kritike da se sve odvija u Beogradu kao prestonici jedne države, jer tako je u svim državama sveta, uvek se u glavnim gradovima odvija većina stvari, ili, recimo, u Novom Sadu.Znači, više možemo da vodimo dijalog o tome šta je potrebno u kulturi ako imamo neke predloge kako još da se to poboljša, a ne da se kaže – nije ništa postignuto povećanjem preko 1%.Evo, razgovarajte sa poslanicima kulture koji nisu politički angažovani, pa su po raznim partijama, da li primećuju napredak, pre svega u zakonodavstvu, koliko je zakona doneto za godinu dana. A da bi novac trošili, morate da imate neku, kako bi govorili ranijim starim rečnikom, bazu, morate uopšte da imate nekakve zakone, a onda, da ne kažem, u infrastrukturnom pogledu.Pretpostavljam da ste posetili neki muzej koji niste mogli da posećujete deset godina unazad jer su bili zatvoreni. Ako niste, možete sa mnom da odete, da vidite izložbu Vladimira Veličkovića u Muzeju savremene umetnosti ovde u Beogradu, jer ranije niste mogli da vidite nijednu izložbu, pošto je to bio objekat koji je bio, iz nepoznatih razloga, da ne govorim.Narodni muzej, da ne govorim, pretpostavljam da ste otišli, da ste videli da je otvoren zalaganjem i predsednika države koji je bio predsednik Vlade kada se završio taj projekat i da ste uspeli sada da pogledate kako blago ima

poslanici kulture toliko navijaju da se Dragan Đilas ponovo vrati ili njegovi istomišljenici, kada su oni zatvarali ustanove kulture, a ne da su ih otvarali? Koliko ja znam, jedan od njegovih članova je bio samo zbog namere da donese novi zakon o pozorištu smenjen preko noći. To je gospodin Koka Mladenović, ja se nadam da će on da me demantuje, ali ne znam kako.Eto,

ne možete ni u diskusiji o budžetu gde se vidi napredak da smognete snage i da kažete – ovo je dobro, a trebalo bi da uradite još to i imali smo fantastične razvojne projekte ove godine u 44 opštine i gradova Srbije. Ne znam kad se to ranije dešavalo.Kad ste mogli u nekom malom mesto da odete da posetite biblioteku koja je bila ruinirana poslednjih godina? Da li znate da na ovim konkursima „Gradovi u fokusu“, taj konkurs u stvari treba da se zove „Krovovi u fokusu“, zato što sve lokalne samouprave vape da im se izdvoji novac za popravku krovova. Znate šta to znači? To znači da desetinama godina niko ništa, jednu ciglu nije pomerio u tim malim kulturnim centrima ili mesnim zajednicama i za šta se već traži novac.Dakle, 350 milina je dato. Imate 44, minimum 44 nova objekta kulture u našoj državi. Imate Narodni muzej, imate Muzej savremene umetnosti. Radi se projektna dokumentacija za budući novi veliki muzej i naučni centar Nikole Tesle. Radi se, ko hoće da siđe dole do železničke stanice da pogleda kako izgledaju radovi na Istorijskom muzeju muzeju Srbije. Idite u Novi Sad, pa pogledajte kako se Novi Sad priprema za evropsku prestonicu kulture.Pogledajte koliko je novca izdvojeno mobilnost umetnika. Nema umetnika koji se obratio Ministarstvu kulture i informisanja i rekao – nemam nemam novca da otputujem tu i tu, a pozvan sam da učestvujem na tom i tom festivalu. Svi su dobili novac, bez obzira kako se zovu, bez obzira kome pripadaju, svi su dobili novac, jer su oni slika Srbije.Ja mislim da je jedna od slika Srbije svakako naša kultura i da su to naši ambasadori u inostranstvu i treba im pomoći, ali razumem ja i poziciju opozicije koja ne može da smogne snage da kaže da nešto valja.Ovaj budžet je odličan budžet i to se pokazuje. Evo, ministar Siniša Mali je čitao segment po segment i u svakom segmentu se izdvaja sve više i više novca. To ne bi moglo da naša država nije nije u poslednjih osam, devet godina postala politički stabilna i ekonomski stabilna država. Tek onda možete da imate ovolika povećanja u svim sektorima i u svim ministarstvima.Eto, to je moj odgovor vama, bez ikakve zle namere da nekoga povredim, nego samo kažem istinu da živim za taj dan kad će neko iz opozicije da kaže – e, ovo vam je dobro. Onda će vas i građani Srbije više vrednovati, više poštovati i možda dobijete neki glas više. Hvala. Pošto vidim da se već javlja za reč Vladan Glišić, odmah da vam kažem da za sada nemate osnova za repliku.Sad će reč dobiti ministar, pa ćemo da vidimo da li će to da se promeni.Reč ima ministar Mali.Izvolite. Hvala puno.Da se osvrnem na nekoliko neistina i pogrešnih informacija koje ste imali priliku da čujete.Dakle,

Takođe, našim poljoprivrednicima na raspolaganju je 12,6 milijardi iz IPARD 2 programa. Kada saberemo i jedno i drugo dobijamo 5,6% budžeta poljoprivrede u odnosu na prihode budžeta, što je za 0,6% veće od granice od 5%.Tako da, molio bih sve one koji neprecizno, neistinito govore o pojedinim ciframa da pažljivo pročitaju, da saberu, ako umeju da saberu, i da dođu do zaključka do kojeg sam upravo ja došao. Da

Dakle, za preko 50%, samo da pogledamo onaj bazni budžet Ministarstva poljoprivrede za samo 10 godina.To govori o tome koliko brinemo o našim poljoprivrednicima i koliko smatramo da je poljoprivreda potentna grana koja stabilno iz godine u godinu raste i doprinosi rastu našeg BDP-a.To je, dakle, neistina broj jedan. Neistina broj dva je oko pomoći građanima Srbije.

što ovog narodnog poslanika koji je pričao malo pre boli najviše, razumeo sam, je što u neko prethodno vreme kada je bio član jedne druge partije, tada su, verovali ili ne, delili pare iz budžeta tim političkim partijama. Verovatno ga boli sada to što za te političke partije, a i za njega nema para iz budžeta, nego novac dobijaju oni kojima taj novac i pripada, a to su građani Srbije. Dakle, mi smo ponosni na to što smo kao prvu meru kada je krenula pandemija Kovida – 19 uspeli da iz budžeta izvučemo, ako se sećate, 4.000 dinara i da isplatimo odmah svakom našem penzioneru, da pomognemo da se odmah ublaže, koliko je bilo moguće, negativne posledice Kovida – 19.Onda smo rekli i ponudili, ključna reč – ponudili, svim građanima Srbije da im isplatimo 100 evra. Rekli smo, ako vam treba taj novac – prijavite se. Vrlo jasna, efikasna, jednostavna procedura prijavljivanja. Kao što znate, preko šest miliona građana se prijavilo za tu pomoć.Dakle, građani su sami izabrali da dobiju pomoć od svoje države, a država je bila tu da pomogne i tu pomoć isplatila u dinar i u dan, kako je i obećala. To je bilo prošle godine. Da vas ne podsećam ove godine da smo isplatili 30 evra u aprilu mesecu, da smo isplatili dodatnih 30 evra u oktobru mesecu, da smo isplatili u septembru 50 evra opet svim našim najstarijim sugrađanima. Šezdeset evra smo isplatili svim nezaposlenima koji su na birou za nezaposlene, našim sugrađanima sa Kosova i Metohije 100 evra, plus još dodatnih 100 evra za sve one koji nisu imali posao.Onda su nas kritikovali – pa da, zamislite, delite narodne pare. To jesu narodne pare i taj novac ide građanima Srbije. U vaše vreme, taj novac je išao u vaše privatne džepove, a ne građanima Srbije i to je najveća razlika između vas i nas. Znam da vas to boli, ali mi ćemo nastaviti da podržavamo naše sugrađane, da podržavamo građane Srbije, da pomažemo koliko god možemo i kad god možemo, a sledi nam još jedna isplata svima onima koji su se prijavili.Dakle, svima onima koji su se prijavili, pošto sam čuo i kritiku neselektivno ide svim građanima. Ne, gospodo. Ide onima koji smatraju da im je ta pomoć potrebna, koji su se za to prijavili. 20 evra isplatićemo 7. decembra svim našim najstarijim sugrađanima, svim penzionerima, 8. i 9. decembra svim ostalim građanima, kao što smo i obećali, još jednom u dinar i u dan. To pokazuje snagu naše ekonomije, to takođe pokazuje ozbiljnost naše ekonomske politike i da je u centru te politike čovek, osoba kome treba pomoći i uvek ćemo ljudima i pomoći.Treća laž ili komentar oko kapitalnih investicija, ja sam ponosan na sve kapitalne investicije i na sav novac koji ulažemo u putnu infrastrukturu, u železničku infrastrukturu, u sve ostale projekte koji su važni za građane Srbije.Tokom Srbije.Tokom prepodneva sam rekao da postoji u ovom obliku Ministarstvo građevine, saobraćaja, infrastrukture budžet tog ministarstva pre 10 godina bio bi 30 milijardi dinara. Budžet tog ministarstva za narednu godinu je 255 milijardi dinara, skoro 10 puta više. Ponosan sam na sve autoputeve i sve puteve i železničke pruge koje smo izgradili, renovirali, rekonstruisali. Ne samo da je to važno za bezbednost saobraćaja, da imamo manje žrtava na autoputevima, nego to doprinosi bržem transportu roba, jačanju dalje naše ekonomije, privlačenju stranih investicija, domaćih investicija, otvaranju posledično novih radnih mesta i zapošljavanju novih ljudi. To je najodgovornija i jedina moguća ekonomska politika.To što je pre 10 godina neki Đilas 619 miliona evra zaradio za sebe, umesto da je ulagao u infrastrukturu, umesto da je ulagao u železnicu, umesto da je ulagao u kanalizaciju, u vrtiće, u bolnice, kao što nije, pa mi možda sada to ne bi morali da radimo, ali nažalost tako nam je ostalo nasleđe i to moramo da radimo.Samo projekat metroa biće preko četiri milijarde evra, kojih imamo obezbeđenih da izgradimo i taj projekat i ponosni smo na to. U vaše vreme toga nije bilo, jer ste sve pare trpali sebi u džepove, a za građane Srbije ostalo je ništa.To je moj poslednji komentar oko penzija. Ostavili ste nam prazan budžet, na račun unije bilo novca da se pokrije deo penzija, a ne da se isplate cele penzije. Upravo zbog načina na koji ste vodili ekonomsku politiku ove zemlje u vaše vreme treba da vas je sramota zbog toga. Izvolite pa vratite ljudima pare koje ste ukrali i pare koje ste prebacili na svoje privatne račune, pa onda pričajte kako i šta neko drugome duguje, a naša politika prema našim najstarijim sugrađanima, oni znaju da su penzije sigurne, da penzije rastu iz godine u godinu, da penzije isplaćujemo u dan i u dinar, kao što smo i obećali. Nikada veće penzije nisu bilo nego što su danas. Svaki put kada bude bila potreba da se pomogne našim najstarijim sugrađanima to ćemo i uraditi. U budžetu za narednu godinu imate 20 hiljada koje ćemo isplatiti svakom našem najstarijem sugrađaninu u februaru mesecu naredne godine i uvek ćemo biti tu da im pomognemo. Hvala puno. Hvala